nastavljamo sa sjednicom. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović", drugo čitanje, P.Z. br. 409 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Dražen Vikić Topić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Evo pred nama je Konačan prijedlog o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" koji je, kako znate, u prvoj verziji 1991. godine. Pokazalo se iz dosadašnje prakse da bi se trebao povećat broj nagrada za životno djelo i naravno, uravnotežit sa brojem godišnjih nagrada kojih je do sada bilo 17, a nagrada za životno djelo je bila samo jedna. Prijedlog koji je, znači osim nekih terminoloških usklađivanja i nekih nomotehničkih promjena, glavna poanta prijedloga je bila da se smanji broj godišnjih nagrada

budžet, dodatna sredstva. Znači, u Državnom proračunu Republike Hrvatske ne bi bila zbog toga potrebna. Neću vas puno opterećivati, vi znate da se te nagrade dodjeljuju značajnim ostvarenjima istaknutim radnicima, znanstvenicima u području prosvjete ili grupi znanstvenika i stručnjaka prosvjetnih radnika ako su ostvarili neka značajna djela u protekloj godini ili zadnjih godina, kao i za životno djelo, to je svima jasno, znači u području pedagogije i prosvjete. Evo to bi bilo ukratko što se tiče našeg ovoga zadnjeg konačnog prijedloga. Hvala. Hrvatskoga sabora razmotrio je na 23. sjednici 26. studenog ove godine Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović", P.Z. br. 409. Odbor je pitanje razmotrio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Na temelju dosadašnje provedbe zakona o "Nagradi Ivan Filipović" i postupka prvog čitanja prijedloga zakona pokazalo se da je u uputno broj godišnjih nagrada smanjiti sa mogućih 17 na 15, a broj nagrada za životno djelo povećati s 1 na 2. U dosadašnjem tijeku rasprave iznijet je prijedlog da se utvrdi mogućnost dodjele 4 nagrade za životno djelo, po jedno za svako od četiri područja, znači predškolski odgoj, osnovnoškolski, srednjoškolski i sveučilišni. Predlagatelj uz konačni prijedlog zakona ostaje kod prvobitnog stajališta, ocjenjujući da ne postoje financijske proračunske mogućnosti za toliki broj nagrada za životno djelo, a također da se dvije nagrade za životno djelo mogu uskladit s već postignutim kriterijima za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović". U povodu prijedloga da se na razini zakona pobliže urede mjerila i načini predlaganja za dodjelu nagrade, umjesto da se ta pitanja uređuju provedbenim propisom, predlagatelj odvraća da postojeći pravilnik o radu odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" uređuje način rada i kriterije odbora i komisija za pojedina područja na način koji čini nepotrebnim da se ta materija sada unosi u izmjene i dopune zakona. Nitko, što je vrlo bitno, nitko od članova odbora nije se izjasnio protiv prijedloga o dvije nagrade za životno djelo, a smanjivanje sa 17 na 15 broja godišnjih nagrada. Ali dio članova, što se odrazilo u glasovanju, je tražio da se broj nagrada za životno djelo odmah poveća na 4. Članovi odbora bili su podijeljeni oko stajališta predlagatelja koji nije prihvatio prijedlog iznesen u raspravi o prijedlogu zakona što se izrazilo na izjašnjavanje prigodom glasovanja. Ponavljam, nitko nije bio protiv toga da se broj nagrada za životno djelo poveća s 1 na 2, ali dio članova odbora je smatrao da bi trebalo odmah povećati broj nagrada za životno djelo na 4. Povećanje sa 1 na 2 bilo je moguće bez drugih proračunskih zahvata, jer su smanjene dvije nagrade za godišnje nagrade i točno taj razmjer je bio dostatan da se pokrije Hrvatskom saboru donošenje zakona 4, da se ne predloži Hrvatskom saboru donošenje zakona 3, suzdržanih 1. Dakle, konačni epilog zakona nije u odboru dobio većinu glasova nazočnih članova. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Šima Đurđević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče. Poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o "Nagradi Ivan Filipović". U samom uvodu želimo nešto reći o Ivanu Filipoviću, za one kolegice i kolege koji nisu iz prosvjetno pedagoške branše. Ivan Filipović rođen je 1823. godine u Velikoj Kopanici u Brodsko-posavskoj županiji. Bio je hrvatski pedagog i književnik, oduševljeni ilirac i pristaša Strossmayerove narodne stranke. Bio je vođa hrvatskih učitelja, urednik i suurednik više časopisa te pisac čitanki i početnica, pokretač Hrvatskog pedagoško književnog zbora i Saveza hrvatskih učiteljskih društava. Zauzimao se za slobodnu i samostalnu školu. Završio je gimnaziju u Vinkovcima, a radio je kao učitelj u Novoj Gradiški, Požegi, Mitrovici te u Zagrebu u kaptolskoj školi gdje dolazi do punog izražaja njegov pedagoški rad i zalaganje za hrvatskog učitelja i hrvatsko učiteljstvo. Zbog toga možemo reći da s pravom nagradu za životno djelo i godišnja nagrada nose njegovo ime. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim radnicima, znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški, znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj. S obzirom na povećani broj pristiglih prijedloga za nagradu za životno djelo, Odbor za dodjelu nagrade predlaže da se broj godišnjih nagrada smanji za dvije, to znači sa 17 na 15, a nagrada za životno djelo poveća sa 1 na 2 nagrade. Tako u Zakonu o "Nagradi Ivan Filipović", "Narodne novine", br. 61/91., članak 2. mijenja se i glasi: Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. Svake godine mogu se dodijeliti dvije nagrade za životno djelo i do 15 nagrada, 15 godišnjih nagrada." Članci od 2. do 6. sadrže terminološka usklađenja. Zbog svega narečenog mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o nagradi Ivan Filipović. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a, gospođa zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Hvala. U prethodnim čitanjima ovog prijedloga zakona HNS je iznio svoj stav na nekoliko stvari, a u ovom prijedlogu zakona ja ću se osvrnuti samo na dvije kategorije. Dakle, predlagali smo pod prvo da se nagrade za životno djelo daju za sva područja obrazovanja i to za predškolsko, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školsko obrazovanje i znanstveni rad. Evo malo prije smo čuli, predsjednik predsjednik odbora je rekao da postoje četiri područja. Ja mislim da postoje ... .../Upadica sa strane, da se u zakon uvedu kriteriji i način predlaganja za dodjelu nagrade. Što se u međuvremenu desilo i što se predlaže po ovom konačnom prijedlogu zakona? Predlagač je kao što smo već i čuli podigao nagradu za životno djelo sa jedan na dva na način da je godišnje nagrade smanjio sa 17 na 15. Ne znam čime se osim financijama predlagač rukovodio. A ako su i financije i financijska sredstva u pitanju, onda ispada da jedna nagrada za životno djelo vrijedi kao dvije godišnje nagrade. I malo prije smo u izlaganju državnog tajnika upravo to i čuli, primjenjujući matematiku moglo se predložiti dakle četiri nagrade za životno djelo i smanjiti godišnje nagrade na 11 ili koliko to već ispada, pa bi financijski taj odnos ukupnu ukupnu masu održao onakvom s kakvom raspolažemo. Pretpostavljam da se stvari zapravo ne mogu tako pojednostavniti, jer za 17 nagrada godišnjih sigurno postoje kriteriji i razlog pa se pitam što to sada otpada, jer se ista smanjuje sa 17 na 15 da bi se i kao što sam rekla ranije nagrada za životno djelo digla sa To za HNS nije dobro rješenje. Mi mislimo da bi trebalo kao što je i naš član koji je u prethodnom čitanju imao tu raspravu naglasio i podcrtao dati nagradu za životno djelo na svim područjima, pa stoga predlažemo da se dodjele četiri nagrade za životno djelo i da se za adekvatan broj smanji broj nagrada za godišnju nagradu. Ako je to neizvedivo postoji i drugo rješenje, da ostaje jedna nagrada za životno djelo i da se aktom posebnim dogovori redoslijed područja po godinama kada će doći na red za kandidiranje i za nominiranje kandidata iz tog područja. I još bih na kraju postavila jedno pitanje. Zašto su se u 2008. godini dodijelile dvije nagrade za životno djelo kad to još uvijek postoji i vrijedi zakon kojim znamo kako je to regulirano. Po ovom postojećem zakonu dodjeljuje se jedna nagrada za životno djelo. Danas sam pogledala na internetu, isprintala i vidim da smo u 2008. godini dodijelili dvije nagrade za životno djelo. (HDZ)** Hvala. Želite li možda? Ne. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.